предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на Димо Гяуров – в чл. 61 ал. 1 се добавя нова т. 8 със следното съдържание: „Точки 4, 5 и 6 не се отнасят за лицата имащи вече разрешение за дейности с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 61: „Чл. 61. (1) За получаване на разрешение за придобиване на взривни вещества и/или пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, на територията на Република лицата по чл. 50, ал. 1 и 2 подават до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение, а лицата по чл. 51, ал. 2 и 3 – до директора на ГДОП на МВР, заявление по образец, в което се посочват: 1. име и адрес на наследодателя или прехвърлителя; 2. видът и количеството взривни вещества и/или пиротехническите изделия; 3. основателна причина за издаване на разрешението в случаите на закупуване, замяна и дарение. (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи: 1. документ, удостоверяващ начина на придобиването им в случаите на наследство; 2. декларация, че придобитите взривни вещества за граждански цели и пиротехнически изделия имат нанесена „СЕ” маркировка съгласно чл. 28, съответно уникална идентификация съгласно чл. 29 за взривните вещества за граждански цели; 3. списък на лицата, които ще имат достъп до взривни вещества и/или пиротехнически изделия, съгласуван на РУ на МВР по местосъхранението им; 4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12. (3) Физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, представят към документацията по ал. 2 и ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка в легализиран превод на български език. (4) Българските граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, управителят/управителите или членовете на управителните органи на лицата по ал. 3 представят към документацията по ал. 2 1. свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; 2. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство Има ли изказвания по тези текстове на законопроекта? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димо Гяуров, което комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване чл. 61 в редакцията по доклада на комисията. Гласували

Член 62 – предложение на Спас Панчев: В чл. 62 да се създаде нова ал. 2 със следното съдържание: „(2) При прокарване на шахти, щолни, тунели или циклични дейности, взривните материали за седмичните нужди да се съхраняват в укрития или контейнери разположени на разстояние не по-малко от 50 м. от устието на щолнята, шахтата или тунела и от сградите и от съоръженията.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 62. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Заповядайте, господин Панчев.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, и по време на дискусията, когато работната група обсъждаше закона, говорихме по този въпрос. Бих искал да го представя и на вас, за да имате представа за какво става дума. Когато се прокарват шахти, щолни, тунели, когато има циклични дейности, обикновено всеки ден се правят между три и шест взривявания, а понякога и повече. Взривните вещества се държат в складове далече от мястото, където се работи. Например – при магистрала „Люлин” се прави тунел, на два часа и половина оттам се намира най-близкият склад. Това значи, че всеки ден взривните вещества трябва да се докарват на мястото, където се работи. Каква е практиката досега? Обикновено на 50 и повече от 50 м се поставят контейнери или се правят складови в които за целия ден се държат взривните вещества. Няма случай досега да има някакви нещастни случаи и да има оплаквания от това, че по този начин се работи. Обикновено това става и на втория, и на третия ден. Желанието на взривните инженери, на тяхното сдружение, е това да се регламентира. Всеки ден, Всеки ден, когато се правят взривни дейности, наблизо има част от неизползваните взривни вещества, те се съхраняват правилно и няма никакви проблеми. Желанието не е да се правят специални складови помещения, а да се икономиса, първо, всеки ден транспорта и опасността по пътя да станат нещастни случаи, защото и това е възможно да стане, ако всеки ден се возят взривните вещества. Желанието на работещите, на бранша е: да се разреши в едноседмичен срок те да карат на място взривните вещества, да ги ги съхраняват правилно, за да не се допускат нещастни случаи. Това е целта ми и желанието ми – да има една допълнителна алинея към този член, която да разреши това нещо, а след това с поднормативен акт, каквото реши държавата, това може да бъде реализирано на място. Благодаря. Няма. Други народни представители? Няма желаещи. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Спас Панчев, което комисията не подкрепя.

Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 62.

копие от свидетелство за придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи или съответен документ по националното законодателство на друга държава членка за лицето или за служителите, които ще извършват взривните работи; 2. списък на служителите, които ще извършват взривните работи; 3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 64 в редакцията на комисията.

народния представител Николай Петков и група народни представители за чл. 65. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 65: „Чл. 65. (1) За получаване на разрешение за употреба на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на държава членка и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, подават до директора на ГДОП на МВР за територията на страната, съответно до началника на РУ на МВР по мястото на употребата им, заявление по образец, придружено от следните документи: 1. документите по чл. 61, ал. 4; 2. копие от свидетелство за придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи или съответен документ по националното законодателство на друга държава членка; 3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12. (2) За получаване на разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1,

за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка – в легализиран превод на български език; 2. списък на служителите, които ще извършват взривните работи; 3. документацията по ал. 1, т. 1 и 2 за лицата по т. 2; 4. документацията по чл. 61,

Няма. Подлагам на гласуване текстовете на вносителя по членове 66 и 67, които комисията подкрепя.

оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на съответното разрешение и извършва проверка на място на обектите за съхранение. (2) При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон органът по ал. 1 уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 5 спира да тече. (3) Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок по ал. 2, производството по издаване на разрешението се прекратява. (4) Директорът на ГДОП на МВР или началникът на РУ на МВР служебно проверява обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3, 6 и 7 и дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу физическото лице или срещу управителя/управителите, и/или членовете на управителните органи на юридическото лице. (5) Директорът на ГДОП

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на текста за чл. 85 на комисията съгласно доклада.

и пиротехнически изделия се издават за срок 3 месеца и в рамките на този срок могат да се ползват еднократно. (2) Разрешенията за съхранение и/или употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия са валидни за срок 5 години от датата на издаването им. (3) Издадените разрешения за съхранение и/или употреба важат само за посочените в тях видове и/или

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, първоначалният вариант на закона беше неприемлив почти за всички браншове. Благодарение усилията на комисията, участието на много депутати и заинтересовани, мисля, че в момента имаме приличен закон. закон. Законите се правят не само да обслужват държавата, но и за да помагат на бизнеса. Нашето предложение с господин Бисеров, тъй като господин Лаков оттегли предложението си, но по принцип то беше същото, за да намалим бюрокрацията и както преди малко споменах, взривните дейности изискват понякога по-дълъг период – четири-пет месеца, многократно се взривява, нашето желание е този срок от три месеца да бъде удължен поне на шест месеца, за да не ходят постоянно фирмите да чакат за разрешителни, да носят куп документи, от които няма никаква полза, а в рамките не на три, а на шест месеца, съгласно изискванията на закона, те да имат право да получават взривни вещества, да ги купуват, да ги използват, да ги отчитат по съответния ред, което по никакъв начин не би променило закона, а би улеснило единствено и само работещите в този бранш. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС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

Гласували 86 народни представители: за 25, против 54, въздържали се 7. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване

промяна на ръководителите на складовете за съхранение и/или на служителите, които извършват взривни работи; 3. промяна на търговската регистрация или на регистрацията като юридическо лице с нестопанска цел. (2) В случаите по ал. 1 лицето, получило разрешение за придобиване, съхранение и/или употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12. (3) Оценяването на документацията по ал. 2 и проверката на място на складовете за съхранение, когато е необходимо, се извършват по реда на чл. 68, ал. 1-3.

прието. Подлагам на гласуване текста на чл. 73 в редакцията на комисията съгласно доклада.

да отпадне чл. 73, ал. 3. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 73: „Чл. 73. (1) Лицата, получили разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, водят регистър, който съдържа: име и адрес на лицето, от което са получени взривните вещества и пиротехническите изделия; 2. име и адрес на лицето, което e получило взривните вещества и пиротехническите изделия; 3. количествата взривни вещества и пиротехнически изделия, идентификационни данни за тях, както и датата на получаването и предаването им; им; 4. идентификационни данни и количества бракувани взривни вещества и пиротехнически изделия. (2) Лицата, получили разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, водят регистър, който съдържа: 1. име и адрес на лицето, от което са получени взривните вещества и пиротехническите изделия; 2. вида и количествата получени и употребени взривни вещества и пиротехнически изделия; 3. вида и остатъчните количества взривни вещества и пиротехнически изделия и име и адрес на лицето, на което са предоставени. (3) Лицата по ал. 1 и 2 в срок в срок от 10 работни дни след приключване на всяко тримесечие представят на директора на ГДОП на МВР или на съответния началник на РУ на МВР, издал разрешението, копие от регистрите за изтеклото тримесечие, на хартиен или електронен носител. (4) Данните от регистрите по ал. 1 и 2 се съхраняват за срок

комисията не подкрепя. Гласували 85 народни представители: за 23, против 54, въздържали се 8. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста на чл. 73 в редакцията на комисията съгласно доклада.

Лицата, получили разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, осигуряват денонощна въоръжена охрана съгласувано с органа, издал разрешението, и спазват техническите правила и норми за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия съгласно Закона за устройство на територията. (2) В складовете по ал. 1 се допуска съвместно съхранение на различни видове взривни вещества в количества, определени в Закона за устройство на територията.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 74 съгласно редакцията на комисията по доклада.

Моля, гласувайте. Гласували 86 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 76: „Чл. 76. (1) За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, подават заявление по образец до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, съответно по адрес на съхранение. съхранение. (2) За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях физически лица, пребиваващи на територията на друга държава членка, физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на друга държава членка, подават заявление по образец до директора на ГДОП на МВР.

4. видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях. (4) Заявленията се придружават от следните документи: 1. документ, удостоверяващ начина на придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси при наследство и награда; 2. декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват при условията на чл. 98; 3. декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях имат нанесена уникална маркировка съгласно чл. 26 и 27 или маркировка, съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия,

Физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, представят към документацията по ал. 2 и ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка – в легализиран превод на български език.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

комисията не подкрепя. Гласували 90 народни представители: за 21, против 60, въздържали се 9. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста на чл. 69, съгласно редакцията на комисията по доклада.

могат да придобиват късо нарезно оръжие за доубиване на едър дивеч с калибър над 8 мм.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на Лаков, Владимиров и Стоичков: „1. В чл. 77, ал. 3, се изменя така: „(3) При кандидатстване за разрешение за придобиване на ловно нарезно оръжие физическите лица представят и удостоверение за завършен курс за боравене с нарезно оръжие. ” 2. Да се добави ал. 4: „(4) При кандидатстване за разрешение за придобиване на късо нарезно оръжие от ловци за защита от диви животни и доубиване на ранен дивеч, физическите лица представят удостоверение за завършен курс за боравене с късо нарезно оръжие.” 3. Чл. 77 ал. 3 да се измени както следва: „(3) Лица, придобили право на ловно оръжие, могат да придобиват късо нарезно оръжие за доубиване на опасен едър дивеч с калибър над 8 мм.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 77: “Чл. 77. (1) Физически лица, кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели, освен документите по чл. 76, ал. 3, 4 и 7 представят и документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта, а когато лицата са пребиваващи на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език. (2) Физически лица, кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за ловни цели, освен документите по чл. 76, ал. 3, 4 и 7 представят и документ за придобито право на лов, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език. (3) При кандидатстване за разрешение за придобиване на ловно нарезно оръжие физическите лица представят и удостоверение за подборно ловуване. (4) Лицата по чл. 76, ал. 1 и 2, притежаващи огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, за които имат издадени разрешения за съхранение и/или носене и употреба и срокът им не е изтекъл, могат да придобият друго огнестрелно оръжие и боеприпаси за него след получаване на разрешение за придобиване. Лицата Лицата представят заявление до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянен адрес, към което прилагат копие от съответните разрешения, идентификационни данни

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да направя предложение за редакционна поправка в чл. 77, ал. 2, а именно думите „документ за придобито право на лов” да бъдат заменени със „заверен билет за лов”. Така написан, според мен, текстът е двусмислен и искам да го конкретизираме с предложението, което правя. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Поставям на гласуване предложението на народния представител Димо Гяуров, което комисията не подкрепя.

Гласували 83 народни представители: за 19, против 30, въздържали се 34. Предложението не е прието. Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.

комисията не подкрепя. Гласували 85 народни представители: за 7, против 66, въздържали се 12. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на Лаков, Владимиров и Стоичков, което комисията не подкрепя.

подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 78: „Чл. 78. (1) Държавните служители от МВР, от ДАНС, от Главна дирекция “Охрана” и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието и военнослужещите от въоръжените сили получават разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от директора на ГДОП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, от началника на РУ на МВР по постоянен адрес, въз основа на заявление по образец, към което прилагат служебна бележка от съответното ведомство, че са служители или военнослужещи, и документ за платена държавна такса в размер, определен тарифата по чл. 12. (2) За получаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие/ късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях лицата по ал. 1 с прекратено служебно правоотношение, с изключение на тези, на които е наложено дисциплинарно наказание „уволнение”, подават до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, заявление по образец, в което се посочват вида и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях,

представителство, които са граждани на изпращащата държава, могат да придобиват и/или да носят и употребяват късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за него за служебни цели при спазване принципа на взаимност след издаване на съответното разрешение от директора на ГДОП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице. (4) За получаване на разрешението по ал. 3 Министерството на външните работи

на изпращащата държава, удостоверяващ правото на дипломатическия служител по ал. 3 да притежава и носи определения вид огнестрелно оръжие и боеприпаси за него; 3. служебна бележка от българско дипломатическо представителство, издадена на служителя по ал. 3, в случай на предстоящ внос или транспортиране на територията на Република България на притежавано от него огнестрелно оръжие боеприпаси за него.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 79: „Чл. 79. (1) За получаване на разрешение за съхранение лицето, получило разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, подава до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение, или по постоянен адрес – за физическите лица, в срок до два месеца от получаването на разрешението за придобиване заявление по образец и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12. (2) Лицата по ал. 1, които разполагат със складове за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, представят към документите по ал. 1 следните документи: 1. разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията; 2. документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите; 3. паспорт на склада за съхранение на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях; тях; 4. копие от договор с лице, получило лиценз да извършва охранителна дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на складовете ще се осъществява от служители на лицето по ал. 1, се представя копие

регистрирани като търговци на територията на държава членка, подават до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на склада, заявление по образец, придружено от:

документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12. (2) За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия, културните организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата и такива по националното законодателство на друга държава членка, които нямат разрешение за придобиване и желаят да наемат огнестрелни оръжия по чл. 6, ал.

количество огнестрелни оръжия. (3) Заявлението по ал. 2 се придружава от: 1. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,

Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 80 съгласно редакцията на комисията по доклада.

Предложение от народните представители Икономов и Захов. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 81:

ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, в едномесечен срок от получаване на разрешението за съхранение, придружено от: 1. документ за завършен курс и положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие; 2. две снимки с размер

Когато физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, спортни и културни организации и ловни сдружения са получили разрешение за придобиване и съхранение, подават до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях, заявление по образец за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на своите служители или членове. (3) В заявлението по ал. 2 се посочва основанието за издаване на разрешението и се представят: 1. копие от документите за самоличност на служителите или документите по ал. 1 за всеки служител или член и за всяко огнестрелно оръжие; 5. документите по чл. 61, ал. 4 за всеки служител или член. (4) За получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него физическо лице, пребиваващо на територията на друга държава членка, подава до директора на ГДОП на МВР в едномесечен срок от получаване на разрешението за съхранение документите по ал. 1 и предварително писмено съгласие, издадено от компетентен орган на другата държава членка.”

необходимо е да направим синхронизация на текстовете по чл. 77 и чл. 81. С оглед на това Ви предлагам да бъде подкрепено при гласуването предложението на колегите Икономов и Захов, като ще си позволя да направя една редакционна добавка с оглед евентуалната подкрепа на тяхното предложение. Текстът на чл. 81, ал. 1, т. 1 да придобие следния вид: „1. документ за завършен курс и положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие за служебни цели или за самоотбрана, билет за лов за ловни цели или документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта за спортни цели;”. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Георги Икономов и Митко Захов, което комисията по доклад не подкрепя.

народните представители Икономов и Захов е прието. Сега подлагам на гласуване процедурното предложение на народния представител Красимир Ципов за допълване на текста на чл. 81, ал. 1, т. 1, така както беше направено предложението. Гласували 84 народни

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 82, който се подкрепя от комисията.

точно в кои случаи възниква такава необходимост. 2. В чл. 83, ал. 2 се допълва: „в случаите, когато се констатира несъответствие между подадената документация и извършената на място проверка”. Предложение на Спас Панчев. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 83: „Чл. 83. (1) При постъпване на документите по чл. 76, ал. 3-7, чл.

и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение. (2) При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон органът по ал. 1 уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 5 спира да тече. (3) Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок по ал. 2, производството по издаване на разрешението се прекратява. (4) Директорът на ГДОП на МВР, съответно началникът на РУ на МВР, служебно проверява обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3, 6 и 7, както и дали срещу съответното лице има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер. Директорът на ГДОП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР, издава разрешение за съответната дейност или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението. (6) Отказът по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс. (7) При мотивиран отказ за издаване на разрешение

Когато лица, получили разрешение по ал. 2 от настоящия член, в продължение на пет години нямат извършени нарушения по този закон, последващото разрешение, което им се издава, е безсрочно. Тези лица се задължават незабавно да декларират пред органа по чл. 50, ако спрямо тях възникнат обстоятелствата по чл. 58.”

Алинея 3 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 84: „Чл. 84. (1) Разрешението за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях се издава за срок три месеца и в рамките на този срок може да се ползва еднократно. (2) Разрешението за съхранение и разрешението за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за валидни за срок пет години от датата на издаването им, освен в случаите по ал.3. (3) Когато разрешението за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях се издава след разрешението за съхранение, срокът му на действие продължава до изтичането на срока за разрешението за съхранение. (4) Разрешението за съхранение и разрешението за носене и употреба важат само за посочените в тях видове огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и могат да се използват само от лицето, на което са издадени.”

срока, за който се издават разрешения за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие. Предложението на комисията заслужава подкрепа, защото засега този срок е три години. Предлага се да стане пет години. Обръщам внимание на комисията и надявам се, че тя ще има време да обсъди поставения от мен въпрос, тъй като той не може да мине в рубриката на редакционните предложения. може да възникне проблем с прилагането на този текст, въпреки че сигурно идеята на комисията е автоматично да се удължават сроковете по сега издадените удостоверения, но те са за три години. Затова според мен по-добре е да се обсъди и предложи текст в Преходните и

Идеята ми е или да се смята за продължен по закон срокът на издадените разрешения, или в най-лошия случай издадените удостоверения да се презаверяват с удължения срок, без да се изискват допълнителните документи, които са за всеки нов срок за разрешение.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димо Гяуров, което комисията не подкрепя.

Гласували 102 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 6. Предложението е прието. Изявление от името на Парламентарна група.

да изразя остро несъгласие по начина на насрочване и провеждане на заседанията на 29 и 30 юли 2010 г. на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика, оглавявана от народния представител Димо Гяуров. Припомням, уважаеми госпожи и господа народни представители, че във връзка с преписка № 683 от 24 март 2010 г. проверка дали има конфликт на интереси, свързан с председателя на Парламентарната група на ДПС господин Ахмед Доган, нашият представител в комисията господин Камен Костадинов, вече два месеца непрекъснато поставя въпроса комисията на господин Гяуров да се ангажира с този проблем и да разгледа преписка № 683 в една нормална, спокойна, политическа обстановка. Въпреки неговите настоявания от името на Парламентарната група на ДПС, до вчера – предпоследният ден от настоящата сесия на 41-то Народно събрание, комисията на господин Димо Гяуров не разгледа този въпрос. Правя тази уговорка, за да разсея, още в началото на своето изявление от името на парламентарната група, всякакви съмнения, че парламентарната група има някакви притеснения и че има за цел да отложи разискванията на комисията по този въпрос. Напротив, фактът, че сме настоявали това заседание да се проведе и тази тема да бъде обсъдена и комисията да излезе със свое решение още преди два месеца, показва, ние нямаме намерение нито да се отлага тази тема, нито бягаме от нея. Категорично обаче възразяваме заседанието на комисията да се провежда в условия на грубо нарушаване както на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, така и в нарушение на Вътрешните правила за организиране на дейността на Комисията за борба борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Вчерашното заседание на комисията беше свикано именно в условия на грубо нарушение на правилника – и на комисията, и на парламента. Припомням, че народният представител и член на комисията от Парламентарната група на ДПС господин Камен Костадинов не получи своевременно материалите за заседанието. Тези материали бяха публичен факт за всички медии, но не и за члена на комисията. Той ги получи едва няколко часа преди заседанието на комисията и то след изрично собствено настояване. Забележете, материалите по останалите пет точки от дневния ред на заседанието бяха изпратени своевременно – още ден преди насроченото заседание. Това означава само едно – преднамереност и политическа тенденциозност. Особено грубо е нарушението на разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от Вътрешните правила за дейността на комисията, който член задължава председателя, след приключване на проверката за конфликт на интереси, да запознае проверяваното лице със събраните материали. Председателят Димо Гяуров не изпълни това свое задължение, с което нарушава права на засегнат народен представител, а това вече опорочава и самата процедура. С оглед съхраняване на авторитета на Народното събрание, уважаеми господин председател, моля да се възползвате от правата Ви, дадени от самия правилник, моля за Ваше разпореждане заседанието на комисията по този въпрос да се проведе не казваме да не се проведе, трети месец настояваме да се проведе, но в условия на стриктно спазване на правилата, което обаче не е възможно във връзка с насроченото днешно заседание на комисията по няколко причини. Първо, засегнатото лице не е запознато с материалите. Те не са му изпратени. Второ, провеждането на заседанието след 5 минути и то в другата сграда на Народното събрание означава само едно – че ако това заседание ще се провежда при стриктно спазване на правилника, означава то да бъде абсолютно формално – да приключи за 10 минути. Защото това заседание не може да започне по-рано от 10 без 20 и следва да приключи 11 без 10, за да може народните представители да се явят в пленарната зала. (Шум в Другото означава заседанието да се проведе по време на пленарно заседание, а Вие, като председател, знаете, че има изрична разпоредба в правилника, която забранява провеждане на заседания на постоянни комисии по време на пленарни заседания на Народното събрание. Това съображение събуди реакцията ви, защото може да ви се стори формално. Затова аз ще кажа: ако, въпреки тези ни безспорни съображения, надделее политическата пристрастност, настояваме за следното: Заседанието на комисията да се проведе в условия на пълна прозрачност. Моля за Ваше разпореждане да преместите заседанието на комисията в зала „Изток”, за да може да се осигури достъпът на абсолютно всички заинтересовани български медии. Настояваме докладът да бъде прочетен в цялост, за да се запознаят медиите, че няма нищо общо между съдържанието на доклада и заключението. За да стане най-сетне ясно, че тази преписка няма нищо общо с Проекта „Цанков камък”. Напомням, че дори тази сутрин българските медии подгряваха общественото мнение с новината, че ще се гледа конфликтът на интереси, свързан с „Цанков камък”. Това е само един от многото примери, че този проблем отдавна е пренесен от полето на юридическите съображения в полето на чистата, но мръсна политика. Забележете – обръщам се към колегите от ГЕРБ: от няколко дни се разгръща мащабна манипулация, която има за цел да се радикализира ситуацията около този казус, за да нямате полезен ход, за да участвате в едно грубо погазване на правилата именно на парламентарната етика. Защото онова, което вчера се направи отсъствали колеги ...Няма никакво значение дали тези колеги са получили навреме материалите или не, целеше да се създаде една истерия, едва ли не за някаква договореност между ГЕРБ и ДПС, за да може въз основа на тази преса вие днес да бъдете принудени да участвате във взимането на едно отговорно решение в една възможно най-неподходяща, екстремална среда. Затова, уважаеми колеги, моля ви, именно с оглед да съхраним авторитета на най-важната институция в страната, да помислите дали е възможно заседание по толкова важна тема да се проведе за 15 минути? Искаме Ваше разпореждане, господин председател, след като не бяхме чути в продължение на два месеца

в последния ден от мандата им като председатели на тази комисия да играят ролята на флагмани по отношение на антидоганизма в българската политика. Ето това е целта на провеждането на заседанието днес. Повтарям, ако въпреки всичко надделеят политическите съображения, моля за разпореждането Ви за достъп на медиите и провеждане на заседанието в зала „Изток”, но при стриктно спазване на правилника.

Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, придобили огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за тях в друга държава – членка, са длъжни в седемдневен срок от датата на влизане на територията на Република България да предадат на органите на МВР придобитото огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, ако не притежават разрешение за съхранение,

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на текста за чл. 85 на комисията съгласно доклада.